Добър ден, уважаеми колеги! Моля, режим на регистрация. Добър ден и на колегите, които участват дистанционно в заседанието!

Благодаря. Регистрирани в залата 120 народни представители и 8 дистанционно. Кворумът е 128. Необходимият брой народни представители за вземане на решение в залата днес е 65.

предлагам допълнителна точка в дневния ред: Изслушване на министър-председателя на Република България Бойко Борисов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно технологичните параметри на договаряните ваксини, в това число количествата ваксини, изискванията към тяхното транспортиране и контраиндикациите за тяхното приложение. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители. (Реплика от народния Няма мотивация, това е мое предложение, госпожо Нинова, не е по чл. 53, ал. 3. Аз просто предлагам по чл. 53, ал. 5. Днес имам право да предложа. Нямате възможност за мотивация. Процедура, господин Иванов – заповядайте.

Има кворум, продължаваме. Подлагам на гласуване предложението за влизане в дневния ред за изслушване на министър-председателя на Република България. Колегите, които гласуват

Госпожо Председател, тъй като тази точка е отхвърлена, нашето предложение е отхвърлено и не става точка в дневния ред, искам да направя декларация от името на парламентарната група по този въпрос, който не е в дневния ред. Дами и господа народни представители! Много добре знаете, че сигурно повече от година министър-председателят не е идвал в Народното събрание. Живеем в парламентарна република и парламентът е най-висшият орган в държавата. За никого няма да е новина, че господин Борисов традиционно, системно и последователно погазва принципите на парламентарната република и на държавността. Но днес е по-особен ден. Както за управлението на ГЕРБ през последните 11 години той последователно е неглижирал Народното събрание, така днес, уплашен от ситуацията и отказващ да поеме отговорността за последиците от кризата, иска от нас, народните представители, да му подпишем празен чек и да ни ползва като индулгенция за това, което предстои купуването на ваксини и ваксинирането срещу COVID-19! Вие може да сте съгласни днес да натиснете копчетата, без да имате достатъчно информация за какво става дума. Но ние искаме да гласуваме информирано, аргументирано и с грижа за хората! Защо искахме министър-председателят да дойде, а не здравният министър например, и не ни го пращайте – няма нужда от него? Защото министър-председателят е единственият, който знае за същността, последователността, обсъжданите решения и вземаните решения окончателно в Европейската комисия. Мога да Ви цитирам много негови изявления, за съжаление, от джипа или от Фейсбук за участието му в Съвета на Европейския съюз, за разговорите му с госпожа фон дер Лайен, Шарл Мишел и така нататък, с всички лидери в с всички лидери в Европейския съюз по тази тема – ваксините. Тоест той е единственият, който може да ни даде обективна информация как приключиха тези преговори, какви ваксини са договорени, какви количества, на какви цени – безплатни, платени, задължителни, незадължителни. Тези въпроси не ги поставяме ние – поставя ги българското общество.

Единственият начин да дадем сигурност, да дадем спокойствие на българските граждани е да гарантираме информираност и прозрачност. Това е нашето задължение днес, а не просто да натискате едни копчета, без да знаете за какво гласувате! И ако наистина сме държавници, днес ще го извикате да дойде! Или той, ако слуша – не се крийте зад парламента, погазвайки парламентарната република. Елате тук, господин Борисов, и обяснете на българския народ какво правите! Пропуснахте златно време да обясните! Но сега, когато цялото общество е настръхнало и когато е разделено, ние трябва да дадем на българите спокойствие, сигурност, прозрачност и информираност. Страхът от последиците на господин Борисов ще се отрази цялостно на състоянието в България – на това дали хората ще приемат да се ваксинират, дали не и така нататък! Не е страшно да се дойде в българския парламент, но ще е опасно, ако не дойде, защото по този начин ще задълбочи разделението, ще увеличи недоверието, а то е най-големият проблем в момента на управлението! Недоверието на българите в мерките и решенията, които вземате и предлагате, е най-големият Ви проблем в кризата с COVID! И ако Борисов не дойде днес, той лично ще бъде причина това недоверие да се увеличава! След това не винете никого другиго за последиците – поемете си отговорността за тях! КАРАЯНЧЕВА: Госпожо Дариткова, съгласна съм с Вас – преди да направите процедурата, допуснах да се говори по точка от дневния ред. Така е.

Вярно е, ние не можем да въздействаме на институцията, която е срещу парламента, която също внушава страх и разделение, но нека поне колегите, които са тук, в Народното събрание, и представляват голям процент от българските граждани,

Заповядайте, господин Свиленски, по начина на водене. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Процедурата ми е по начина на водене – Вие с нищо не нарушихте Правилника. Това, че колегите от ГЕРБ ги е страх

господин министър-председателят има основание да бъде тук, в залата, защото е министър-председател на България. И по всяка една точка от дневния ред парламентарната група на „БСП за България“ може да прави декларация, и тя винаги ще бъде свързана с дневния ред, защото обществото очаква от Вас, от нас, от министър-председателя, от Министерския съвет отговор и обяснение – Вие продължавате една година да го криете и да се оправдавате с опозицията в българския парламент! Кажете, че този човек не може да се справи, не разчитате на него, както казахте… (Председателят Цвета микрофони.) Подкрепяте ме – кажете го още веднъж, че ме подкрепяте. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ: Подкрепям Вашата инициатива да доведете министър-председателя, но не мога да приема отказа на 96 народни представители от управляващото мнозинство, които

зад всеки един народен представител стоят 20 хиляди български избиратели, които очакват информация за този процес на ваксиниране! И няма как министърът на здравеопазването,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не разбирам Вашата реакция – по-скоро трябва да се вслушате в гласа на опозицията! Не към колегите – към мен! ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: …и към Вас, госпожо Председател, Вие да я включите в дневния ред?! Кое налага Народното събрание да бъде гумен печат на правителството и всяка точка, всяко едно решение на Министерския съвет да минава през българския парламент?!

Аз проявих добра воля и предложих да влезе тази точка в дневния ред! Можех въобще да не я подложа на гласуване, можех въобще да не я вкарам в залата,

Говорете си – те да Ви информират, а днес ще дойде министърът на здравеопазването и ще Ви разясни всичко! Парламентът е най-публичната институция – тук ще се дебатира и ще се даде информация на българските граждани!

по коя тема Бойко Борисов трябва да дойде в парламента. Кажете ми по коя тема той може да даде обяснения – за Македония не може, за ваксините не може, за икономическите мерки не може. Има ли тема, по която премиерът да е компетентен, за да дойде тук и да обясни на народните представители, а съответно и на българските граждани, да се появи, да покаже, че осъзнава парламента като институция? Защото към момента осъзнаваме, че няма тема, по която премиерът да е компетентен! Няма тема, по която той да може да даде обяснение и това създава много по-голям хаос, отколкото

Благодаря, господин Симов. Вие сте вече четвърта година народен представител и трябва да знаете по Правилник по какви теми отговаря министър-председателят. Заповядайте,

министър-председателят не е лекар, той не е имунолог, не е вирусолог и не знам какво може да ми каже във връзка с коронавируса. Да обясните на колегите отляво, че вече малко като че ли прекалено слушаме политиците във връзка с коронавируса. И не смятам, че министър-председателят може да каже нещо по-различно от това, което сме чували досега от всички политици. (Реплики от „БСП за България“.) Така че предлагам да поканим, уважаеми колеги от БСП – уважаема госпожо Председател, да апелирате и Вие, и Вие, специалисти във връзка с това, а не да слушаме министър-председателя, министъра на здравеопазването, въпреки че той е лекар и може би е по-подходящ да го поканим, а не да си говорим сега тук 15 минути и да губим време в празни приказки. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Господин Проданов, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, по начина на водене. Много пъти сме Ви призовавали, първо, да не проявявате двоен стандарт при водене на заседанията. Вижте, в последните пет процедури имаше четири от БСП по начина на водене, на всеки един от колегите му изключихте микрофона. На колегата от ВОЛЯ не забелязах да му изключвате микрофона. Какви са критериите да изключвате микрофона и да взимате думата на опозицията? Това, което се говори от тази трибуна, ако Ви харесва, може да се говори, ако не Ви харесва, трябва да изключите микрофона на изказващия се?! Не е правилно! За пореден път Ви призовавам да не го правите с този двоен стандарт, който прилагате при водене на заседанията! Другото, поради което исках да се обърна към Вас. Ще задам въпроса наистина към Вас. Госпожо Председател, във връзка с точката за ваксините, какво се изисква от нас в тази зала да подпечатаме едно вече взето решение от Министерския съвет и поет ангажимент към Европейския съюз от българското правителство? Кой представлява българското правителство, госпожо Председател? Министърът на здравеопазването ли? Според мен е министър председателят. Поради тази причина ние Ви молим и призоваваме министър-председателят да дойде да обясни пред нас, да обясни на българския народ какво точно е поел като ангажимент, какво се изисква от българския парламент, да го обсъдим и да вземем най-правилното решение. Затова призовахме да дойде министър-председателят – за нищо друго. Защото той представлява българското правителство,

което е част от националната сигурност, изключвате ваксинирането на българските граждани, с която ваксина могат да бъдат спестени

за здравеопазването, за ваксинирането на българските граждани, които да получат информация какви видове ваксини… Тук сме обявили шест, но дали ще бъдат шест, дали ще бъдат три, коя колко струва, как ще бъде? Обявено беше, че е безплатно за българските граждани – прокрадват се други мнения по този въпрос. Така че редно би било, госпожо Председател, Вие да убедите Вашите колеги от управляващото мнозинство да гласуват да изслушаме премиера. А пък със спирането на микрофона, аз другия път

министър-председателят да дойде и да информира българските народни представители защо се отлагат футболните мачове в България и в Европа. Мисля, че по тази тема, той е компетентен и няма да ни се разсърди, ако го поканим да ни информира... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Добре,

на Президента на Република България, постъпил на 26 ноември 2020 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19 ноември 2020 г., и мотивите към Указа. На заседание, проведено на 2 декември 2020 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа указа на президента. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание събрание § 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19 ноември 2020 г. В мотивите си президентът посочва, че приетият § 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност противоречи на основни конституционни положения. С допълнението на чл. 4, ал. 1, т. 14 от от приложното поле на Закона за потребителския кредит се изключват определени договори, което необосновано ограничава правата на потребителите, включително и тяхното конституционно право на достъп до съд за защита на нарушени права и законни интереси. Според президента въведената с чл. 19, ал. 7 от Закона за потребителския кредит забрана съдът да преценява дали разходите са „прекомерни“ по смисъла на Закона за защита на потребителите и дали накърняват добрите нрави по смисъла на Закона за задълженията и договорите се нарушава конституционното право на защита, както и принципа на разделение на властите. Президентът смята, че е недопустимо законодателната власт да поставя преценката на съда за съответствието на един договор със закона и с морала в зависимост от наличието на определен таван на разходите по договори за кредит. Това означава, че клаузи от договор няма да бъдат приемани за нищожни и ще пораждат правни последици, ако са в рамките на определен допустим размер на разходи по договор за кредит. хода на обсъждането по отношение на върнатия за ново обсъждане в Народното събрание § 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност народните представители от Комисията по бюджет и финанси се обединиха около следното становище:

внесен в Народното събрание на 24 ноември 2020 г., има прието предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, за създаване на нов § 13 в Преходните и заключителните разпоредби, с който се преразглеждат чл. 4, ал. 1, т. 14 и чл. 19, ал. 7 от Закона за потребителския кредит. Мотивите за така направеното предложение са, че приетите на 19 ноември 2020 г. промени в Закона за потребителския кредит не са прецизни и не са били подложени на широк обществен дебат с участието на всички заинтересовани страни.

Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е върнат от президента за ново обсъждане и е постъпил в Народното събрание на 26 ноември 2020 г. в 14,21 ч., след приемането на § 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и след промяна на оспорените от президента разпоредби в Закона за потребителския кредит (чл. 4 и чл. 19). Следователно към момента на приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., без постъпило вето от президента, законодателят е приел единственото възможно законодателно решение и е изменил разпоредбите, като е възстановил действащото правно положение. Освен това следва да се има предвид и обстоятелството, че измененията и допълненията, направени с § 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в Закона за потребителския кредит, влизат в сила на 1 януари 2021 г.

Използваната от законодателя правна техника не води до колизия на правни норми и разпоредбите на § 93 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и § 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се наслагват темпорално последователно, в резултат на което се възстановява действащата до 1 януари 2021 г. правна уредба. След проведеното обсъждане на Указа се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 11 народни представители, 5 „против“, без „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от Народното събрание на 19 ноември 2020 г.“ Благодаря, уважаеми господи Иванов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Гечев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, прави впечатление, че от протокола на заседанието на Бюджетната комисия не чухме изказванията колко са гласували, колко са за, колко са против? Няма никакви дискусии. Това стана практика. Как така?! Второ, нека съвсем накратко да обясним за какво става дума. Става дума да започнем със заключението на председателя на Бюджетната комисия – госпожа Стоянова, която каза, че се налага днес да се занимаваме с промени в Закона, с вето, Законопроектът не е подлежал на обществено обсъждане. Тоест първата причина е системно, традиционно за управляващите погазване на Правилника на парламента, внасяне на закони във вторник вечер, гласуване в сряда сутрин, в резултат на което законодателството е в трагично състояние. Защо не кажете, че в момента се опитвате – управляващите, да излезете от един страхотен скандал, от едно нагло, от едно безжалостно лобиране към най-бедните българи, което няма как да не е свързано с корупция? Колко пари са получили тези, които внесоха този скандален законопроект? Какво получиха от фирмите за бързи кредити тези многомилионници, за да посегнат на най бедните българи? Защото, уважаеми колеги, за да отиде един българин да ползва 200, 300, 1000 лв. заем бързи кредити значи, че той не е получил и не може да получи такъв заем от търговските банки поради тежкото си финансово състояние. Разбираемо е, че лихвите по такива кредити са по-високи, и трябва да бъдат заради риска при бързите кредити, но такива безжалостни лихви, такива безжалостни такси, които Вие искате да въведете, това е абсолютно недопустимо. Това е геноцид върху финансово най

Прощавайте – господин Панчев видях. Прощавате, господин Панчев. Господин Панчев има да каже няколко думи, нека да му дадем възможността. (Шум и реплики.) Господин Иванов, нека да чуем господин Панчев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В годините на прехода много хора, хиляди български граждани, както каза господин Гечев, бедни български граждани се обърнаха към една финансова институция – фирмите за бързи кредити. Хората, които имаха нужда спешно от малка сума пари, нямаха възможност да обезпечат искането си за кредит от банковите институции – в продължение на десетилетия е утвърдена практика, и се обърнаха да търсят възможност за финансиране през тези финансови институции. До 2014 г., когато колегите Георги Кадиев и Георги Анастасов внесоха едно предложение в Народното събрание, годишната лихва не беше ограничена, а оттогава Народното събрание гласува и прие максимално пет пъти годишна лихва за тези кредити. Тъй като това са кредити, които са без обезпечение, фирмите, които предоставят кредити, решиха, че трябва да има още гаранции, извън годишната лихва, и започнаха да въвеждат едни неустойки към хората, които получават кредити, за да са сигурни, че няма да са в загуба от това, което предоставят за ползване към тези хора, които имат нужда от бързи кредити. Неустойките, за съжаление, станаха много високи като размери – 500, 800, 1000%, което което поставя в неизгодни положения много български граждани и се стигна до хиляди съдебни дела – проточени във времето, които трупаха още и още пари от бедните български граждани към тези фирми. Водени от идеята да бъде намерен някакъв разумен баланс между тези, които търсят кредити, и тези, които предоставят кредити, и размерът на неустойките, с мои приятели, колеги, решихме да направим едно предложение, за което от Комисията за защита на потребителите – банкери, казаха, че е добре да има ограничение на горния таван на неустойката, която се вписва като неустойка в договорите на потребителите, които теглят кредити. Тъй като става дума за малки суми, затова решихме, че една в двукратен размер на главницата неустойка би била приемлива и за кредитополучателите, и за фирмите, които дават кредити. В обсъждането явно допуснахме грешка. Ние считахме, че юридически трябва или да има в клаузите арбитраж, или трябва да приемем клауза, в която да се счита, че тези такси – неустойки, не са прекомерни и не накърняват добрите нрави. За съжаление, надделя мнението да предложим като юридическа клауза да не се считат за прекомерни и да не накърняват добрите нрави. Явно тук допуснахме грешка. Веднага след като беше гласувано в Народното събрание това решение,

Аз приемам за нормално това, че ние отменихме преди няколко дни тази клауза, но искам да Ви кажа, уважаеми колеги народни представители, че проблемът е много сериозен, може да има допусната грешка. Всеки български гражданин има конституционни права, но нека не забравяме хилядите български граждани, които имат нужда от нашата подкрепа. Аз Ви моля в бъдеще ние наистина да решим защото не може най-бедните хора да бъдат оставени така – без нашата защита. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Панчев, няколко въпроса и накрая една констатация. Първо, Вие казвате, че това касае хора, които имат нужда от малка сума пари. Въпросът ми е: как хората, които имат нужда от малка сума пари, Вие след това ги карате да връщат много големи суми пари? С цената на какво е това връщане на тези много големи суми пари

разбити семейни и житейски съдби, с цената на това тези хора, които вземат малки суми пари, след това са принудени да връщат големи суми пари?1 Казвате, че сте търсил баланс между тези, които имат нужда, и тези, които дават. Питам: за чия сметка е този баланс? Няма как да не е за нечия сметка. Дали е за сметка на тези, които имат нужда от малка сума пари, или за тези, които имат нужда да събират големи суми от лихви? Казвате, че хиляди наши български съграждани имат нужда и трябва да им помогнем. Уважаеми колеги, с бързи кредити ли ще помагаме на хилядите и стотици хиляди български граждани, които имат нужда от подкрепа? Господин Панчев, Вие сте дългогодишен народен представител с бързи кредити ли ще помагаме на тези хора, а не с политика, с грижа за хората, за които да направим така, че да нямат нужда от бързите кредити, да живеят спокойно и да получават това, което са изработили, това, което са получили като права, и това, за което са живели през годините? Не мога да приема и да ангажирате парламента с такъв ангажимент, че едва ли не ние сме виновни, че тези хора не могат да вземат бързи кредити. И накрая, още един въпрос: кои са тези приятели и колеги, с които внесохте тези предложения, защото за мен засега само Вас са Ви идентифицирали като вносител. Моля да кажете и другите, които

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Панчев, обръщам се към Вас и първо искам да Ви кажа, че самата Конституция гарантира правата на потребителите – именно тази Конституция, благодарение на която Вие сте избран, и която не харесвате и искахте да промените. Също така искам да Ви кажа, че Европейската комисия вече е открила Наказателна процедура № 2018/4083 срещу България, именно защото националното законодателство не осигурява ефективна и пълна защита на потребителите срещу неравноправни клаузи и нарушения на потребителските им права.

и така нареченото адвокатско лоби в парламента, което гарантирам Ви, че няма такова, тъй като самият аз съм адвокат и никой колега не ме е търсил. Това, което искам да кажа обаче, е, че именно чрез такива хватки, чрез адвокатски хонорари ще могат да се вземат нерегламентирано пари – пари, които няма да бъдат от нормална търговска дейност, а ще бъдат други. И Ви давам веднага един пример – ако вземете заем от 1000 лв., тези разходи, които Вие трябва да връщате, ще бъдат 2000, стават 3000. Отделно от това има и съдебни разходи по издаване на изпълнителен лист. Тези разходи обаче вече са строго определени. Има съдебни разходи или като прибавим лихвите, всеки един човек благодарение на Вашето предложение, взел 1000 лв., ще трябва да връща 4000 лв. Какво ще кажете на тези хора сега? Благодаря Ви. Благодаря. Господин Данчев има трета реплика.

на наказателните лихви, които към момента съдът признава нормално в обичайна ситуация на кредитора спрямо недобрия платец? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Данчев. Господин Панчев, заповядайте за дуплика.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Свиленски, някога имаше една институция – Взаимоспомагателна каса, когато някой има нужда от пари, отива, взима двама души колеги за самогаранти, получава парите без банки, без разправии и това става за един час, за един ден. За съжаление, в банките хората наистина много трудно могат да взимат бързо пари, защото особено бедните хора нямат с какво да гарантират тези средства. Затова в Проекта, който предложих, идеята беше да се помогне на хората, които имат нужда от бързи кредити, за да може те да решат някой бърз проблем. Отново казвам, тези хора плащат. Отговарям и на господин Данчев, че една лихва до 50% е заради промяната, която в 2014 г. стана, но извън това фирмите налагат наистина сериозни неустойки. Идеята ми беше да има някакъв приемлив и за двете страни страни таван – размер на тези средства. Предложихме и считам, че наистина това се приема така – един размер на два пъти в главницата, за да може и хората да не плащат много и фирмите да получават нещо, особено за тези 10-ина – 12 процента, които не успяват в рамките на сключения договор да възстановят парите, които са взели като кредит. Не всички плащат неустойките, разбира се. се. Вместо арбитраж счетохме, че е добре – сега отговарям на господин Байчев, да има възможност тези кредити да не се считат за прекомерни и накърняващи добрите нрави, защото всяко дело, което се заведе и Вие правилно посочихте, е свързано с допълнително още поне 1000 лв., които трябва потребителят да плати като разходи. Счетохме, че е приемливо между двете страни да има една договореност, коректно отношение и да не се стига до съд и съдебни дела, за да може да се избегне поне този разход като такъв разход, а не съм казал по никакъв начин за адвокатско лоби тук в парламента. Наистина голяма група адвокати се обявиха против тази промяна, вероятно, защото са хиляди делата, които се водят ежегодно с хора, които са получили кредити и не са успели своевременно да ги върнат. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин

гласували: за 114 плюс 7 дистанционно – стават 121, против 74, въздържали Законът е приет повторно. Законът ще бъде изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в седемдневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията.

ДОКЛАДЧИК ХАСАН АДЕМОВ: „ДОКЛАД относно представянето и изслушването на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет. Комисията по труда, социалната и демографската политика на заседание, проведено на 11 ноември 2020 г., проведе изслушване на предложения от Министерския съвет кандидат за председател на Икономическия и социален съвет по реда на раздел IV от Процедурните правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание, наричани по-надолу „Процедурни правила“. След откриване на заседанието председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика доктор Хасан Адемов припомни основните точки от Процедурните правила за провеждане на изслушването. Той отбеляза, че са спазени изискванията на глави І, ІІ и ІІІ от Процедурните правила, проверени са представените документи и е установено, че кандидатът за председател на Икономическия и социален съвет отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен. Във връзка с Глава ІІІ от Процедурните правила с писмо от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика е поискана предварителна проверка на кандидата по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. В отговор е получено писмо от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, подписан от нейния председател господин Евтим Костадинов, от който е видно, че към настоящия момент не са открити данни, установяващи принадлежност по чл. 1 от специалния закон. С писмо до госпожа Миглена Везиева, директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси“ в Народното събрание председателят на Комисията поиска да бъде извършена проверка за установяване, че кандидатът за председател на Икономическия и социален съвет не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.

за която е предложен. Във връзка с това кандидатът следва да бъде допуснат до изслушването, което се проведе в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика и се излъчи в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. За председател на Икономическия и социален съвет Министерският съвет предлага кандидатурата на госпожа Зорница Димитрова Русинова. Кандидатурата на госпожа Зорница Русинова бе представена от заместник министъра на труда и социалната политика госпожа Адриана Стоименова. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет Народното събрание избира председател за Съвета.

трета на неправителствения сектор. Зорница Русинова успешно е изпълнявала функциите на министър на труда и социалната политика в периода от месец май 2016 г. до месец януари 2017 г. Като заместник-министър на труда и социалната политика е отговаряла за политиките по социалното включване,

Притежава богат опит на национално и международно ниво при провеждане на преговори, като успешно прилага механизмите на социален диалог и социално партньорство при провеждане на различните политики в социалната сфера. Под ръководството на Зорница Русинова са създадени успешни модели за управление на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Програмата е припозната

По време на Председателството под нейно ръководство екипът на Министерството на труда и социалната политика е успял да постигне значителен напредък по всички законодателни и незаконодателни инициативи в социалната сфера. Госпожа Русинова е магистър по международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Притежава магистърска степен по „Българска филология“ и „Английска филология“ от Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Тя има дългогодишен опит в управлението на програми и проекти, натрупан

Икономическият и социален съвет олицетворява истинския граждански диалог, който може да направи моста между парламента, между изпълнителната власт, между всички органи на властта и хората, така че в тежките времена, в които живеем, страната ни да се справи, първо, с пандемията и, второ, с тежката социално-икономическа криза. Този граждански орган може да има съвсем нов начин на взаимодействие на гражданите, а именно да обедини и да създаде така нужното ни съгласие, от което има необходимост обществото. За Зорница Русинова е важно обстоятелството, че в трите групи, които работят в Съвета, има много експертиза, която в много моменти е изключително важна във всяка една от темите на и социален съвет трябва да има много по-активно участие и принос във формирането на националните позиции и в тяхната защита пред Европейската комисия, особено в следващата година, в която ще се изпълнява европейската програма за България. Освен дебата, който се води на институционално ниво между отделните правителства в Съвета и в Европейския парламент, социален съвет, групите на гражданското общество, на работодателите и синдикатите, също могат да бъдат силна трибуна за отстояване на националните ни позиции и много по-силен глас, защото това е гражданският парламент на европейско ниво. Досиетата, които в следващата една година ще имат силно отражение върху националните ни позиции, са свързани със законодателните инициативи за дигитализация, финансовите инструменти, устойчивото корпоративно развитие и европейския стълб за социалните права. Предстои да бъде приет план, свързан с политиките по условията на труд, социалната икономика и зелената сделка. Голяма част от инициативите в социалната сфера са свързани с новата инициатива за Стратегията за правата на детето и Европейската стратегия за хората с увреждания. социален съвет ще бъде формиране на мнения и становища, свързани с отделните елементи на плана на България за възстановяване през следващите няколко години, както и формиране на позиции относно социалните и икономическите мерки, които ще бъдат предприети за възстановяване на страната ни от ковид епидемията. Друга изключително важна роля на Икономическия и социален съвет би бил приносът на гражданското общество с трите групи в прилагането на европейския стълб за социалните права. Икономическият и социален съвет трябва да бъде органът, който да направи безпристрастна оценка на прилагането на стълба. Може да се засили ролята му в участието в Европейския семестър, защото голяма част от мерките, които се планират от правителствата, имат отношение към всеки един човек в България. Икономическият и социален съвет трябва да служи като много по-ясен ретранслатор на посланията на европейския стълб за социалните права към обществото и много по-добре да бъдат комуникирани отделните принципи в рамките на това, което предстои да бъде направено. Със законодателна инициатива би могло по-добре да се използва потенциалът на Икономическия и социален съвет по важни теми, които касаят всички парламентарно представени сили в националния парламент и изпълнителната власт. Икономическият и социален съвет трябва да засили връзката си с останалите икономически и социални съвети на международно ниво, връзката с Европейския икономически и социален съвет. Трябва да се постави по нов начин информираността на гражданите за това каква е дейността на нашия Съвет, да има много по-силна информационна кампания и, разбира се, да се дава трибуната на трите представителни организации. Зорница Русинова заяви, че ако бъде подкрепена за нов мандат за председател на Икономическия и социален съвет, ще превърне Съвета в една реална трибуна и реален мост между гражданите и законодателната и изпълнителната власт. След приключване на представянето на концепцията за дейността на Икономическия и социалния съвет председателят на Комисията зададе въпрос към Зорница Русинова, свързан с разглеждането на проектодирективата за минималната работна заплата. Възнамерява ли госпожа Русинова, ако бъдете избрана за председател на Икономическия и социален съвет, да постави тази тема пред гражданския парламент? Може ли да се изготви становище, което да подпомогне институциите, в случая от Министерския съвет, работодателски и синдикални организации, за вземане на решение, отнасящо се до минималната минималната работна заплата. Зорница Русинова отговори, че не само по отношение на Директивата за минимална работна заплата, ролята на Икономическия и социален съвет при формиране на националните позиции е ключова за следващата година. Освен позиция по минималната работна заплата предстои да се изрази позиция по Директивата за правата на децата, предстои приемане на Националния план, както и на Европейския план, позиция по прилагането на Социалния стълб, инициативите, свързани с дигитализация, зелена сделка и много други.

не са получени въпроси от неправителствени организации и медии, както и становища по предложената кандидатура за председател на Икономическия и социален съвет. В края на дискусията председателят на Комисията по труда,

за избор на председател на Икономическия и социален съвет. След приключване на дискусията и въз основа на изслушването Комисията по труда, социалната и демографска политика гласува проекта за решение за избор на председател на Икономическия и социален съвет. С резултати: 10 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика предлага на Народното събрание да разгледа, обсъди и гласува по реда на раздел V от Процедурните правила за условията и реда за представяне и публично оповестяване на документите на кандидата за председател на Икономическия и социален съвет, предложен от Министерски съвет, изслушването му в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание кандидатурата на госпожа Зорница Димитрова Русинова за председател на Икономическия и социален съвет.“ Следва Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет.

Добре дошла на госпожа Сачева! Заповядайте, госпожо Министър, в рамките на две минутки. МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! С Решение № 728 от 15 октомври 2020 г. по предложение на Министерския съвет предлагаме за председател на Икономическия и социален съвет да бъде избрана госпожа Зорница Русинова. Предложената кандидатура е съгласувана и подкрепена от всички групи, представени в Съвета, в това число национално представителни работодателски и синдикални организации, както и представители на гражданското общество. Госпожа Русинова успешно е изпълнявала функциите на министър на труда и социалната политика в периода от месец май 2016 г. до месец януари 2017 През този период тя сложи край на дългите уикенди от четири дни и на отработването в събота. Насърчи работещите майки на деца до една година да се върнат по рано на работа, като получават 50 на 100 от полагащото им се обезщетение плюс заплатата, с което всъщност те получават и по висока пенсия. Вдигна помощите на децата с над 90% увреждания до 930 лв. (Шум.) Като заместник-министър на труда и социалната политика в рамките на три правителства от 2010 г. насам е отговаряла за политиките на пазара на труда, социалното включване, европейските въпроси и международното сътрудничество, както и за управлението на европейските фондове. Координирала е дейността на Агенцията по заетостта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за контрол на качеството на социалните услуги и е ръководила Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя осъществи и координацията по въпросите на Европейския съюз, включително и подготовката, и провеждането на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в рамките на политиките, свързани с труда и социалната политика. Госпожа Русинова притежава богат опит на национално и международно ниво при провеждане на преговори, като успешно прилага механизмите на социален диалог и социално партньорство при провеждане на различните политики в социалната сфера.

„Проект! РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Икономическия и социален съвет Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономическия и социален съвет РЕШИ: Избира Зорница Димитрова Русинова за председател на Икономическия и социален съвет.“ Моля, колегите, които гласуват дистанционно, да се включат.

РУСИНОВА: Госпожо Председател, дами и господа народни представители! Благодаря за доверието. Вярвам, че със съвместната си работа оттук нататък Вие като представители на всички политически сили, и социален съвет, който обединява гражданския парламент, хората в България – работещите, работодателите, бизнеса, гражданските организации, ще можем съвместно да помогнем, така че България да стане икономически стабилна и справедлива държава. Голямо предизвикателство е пред нас всичко, което се случва с икономическата криза, вярвам, че със силен Икономически и социален съвет всички ние ще успеем да превърнем държавата ни в икономически стабилна и справедлива България. Благодаря Ви за доверието и вярвам, че ще работим заедно.

Красимир Ципов и група народни представители на 13 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 26 ноември 2020 г. Кой ще ни го представи? Госпожо Атанасова, трибуната е Ваша, или как беше – микрофонът е Ваш?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, предлагам Ви „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. „Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

за § 12. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13. Комисията подкрепя текста на вносителя

Благодаря, госпожо Атанасова. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Закона; текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-105, внесен от Даниела Анастасова Дариткова-Проданова на 13 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 20 ноември 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. По § 1 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) На задължителна изолация подлежат лица, болни от и заразоносители на антракс, бруцелоза, вариола, вирусни хеморагични трески, дифтерия, ебола, жълта треска, коремен тиф, малария, полиомиелит, тежък остър респираторен синдром, туберкулоза с бацилоотделяне, холера, чума и COVID-19.“ 2. В ал. 2, изречение първо думите „лица, болни от заразна болест по ал. 1“ се заменят с „лицата по ал. 1“. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да разпореди задължителна изолация на лица, болни от и заразоносители на заразни болести извън посочените по ал. 1, както и задължителна карантина на контактните с тях лица, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест.“ 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Задължителната изолация на лице по ал. 1 или 3 се извършва с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.“ 5. Алинея 5 се отменя. 6. Алинея 6 се изменя така: „(6) Задължителната карантина на лице по ал. 2 или 3 се извършва с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.“ 7. Алинея 7 се изменя така: „(7) Министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор със заповед определя срока на задължителната изолация по ал. 1 или 3 и на задължителната карантина по ал. 2 или 3 в съответствие с епидемичния риск от разпространението на съответната заразна болест по ал. 1 или 3.“ 8. В ал. 8 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 или 3“ и след думата „установяване“ се добавя „наличието“, а накрая се добавя „назначено с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция“.

се съобщава по реда на чл. 18а, ал. 1, 2, 3, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс или по един от следните начини чрез: 1. устно уведомяване на посочен от лицето мобилен или стационарен телефонен номер, което се удостоверява писмено с подпис на извършилото го длъжностно лице, като писменото удостоверяване се прилага към преписката; 2. изпращане на електронно или кратко текстово съобщение на посочен от лицето електронен адрес или мобилен телефонен номер. (11) В случаите по ал. 10, т. 1 и 2 на лицето по ал. 1, 2 или 3 се съобщава, че може да получи предписанието лично след изтичането на срока на изолацията, съответно на карантината. В срока на изолацията, съответно на карантината предписанието може да се получи само чрез упълномощено от лицето по ал. 1, 2 или 3 лице. (12) Предписанието по ал. 10, т. 1 се смята за връчено от датата на устното уведомяване, а по ал. 10, т. когато в срок до 24 часа от изпращането лицето потвърди за получаването на съобщението чрез изпращане на обратно електронно или кратко текстово съобщение на посочен от съответната регионална здравна инспекция електронен адрес или мобилен телефонен номер. (13)

16. 14. Създават се ал. 17 и 18: „(17) Условията и редът за извършване на задължителната изолация на лице по ал. 1 или 3, задължителната карантина на лице по ал. 2 или 3 и на оценката на съществуващия епидемичен риск по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 60, ал. 5. (18) С наредбата по ал. 17 се определят и критериите за определяне на контактните лица по ал. 2 и 3 в съответствие със спецификата на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1,

цел предотвратяване разпространението на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 задължителната изолация на лица, болни от или заразоносители на заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3, може да се извършва в лечебно заведение за болнична помощ. (2) Задължителната изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лице по ал. 1 се извършва с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил лицето по ал. 1 за хоспитализация, въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1 или 3.

Предписанието по ал. 2 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Условията и редът за извършване на задължителната изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лице по ал. 1 и на оценката на съществуващия епидемичен риск по ал. 2 се определят с наредбата по чл. 61, ал. 17.“ По § 2 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3. По § 4 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. Член 215 се изменя така:

Лице по ал. 1, отказало да изпълни задължителна изолация по ал. 1, както и лице по ал. 1, което прекъсне изпълнението на задължителна изолация по ал. 1, се довежда принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органите на държавния здравен контрол, на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ, на лекуващия лекар или на лекаря, насочил лицето за хоспитализация.“

на подразделението. По § 7 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 7 да бъде отхвърлен. По § 8 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен. По § 9 има предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 6: „§ 6.

от Закона за здравето или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето разрешението за извършване на паралелен внос се издава в срок 14 дни от датата на подаване на документацията по чл. 215 в ИАЛ. в ИАЛ. (2) Когато ИАЛ изиска от заявителя допълнителна документация, срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на исканата информация. (3) Когато ИАЛ изиска от регулаторния орган на държавата членка, от която се извършва паралелен внос, информация, свързана с издаване на разрешението за употреба на внасяния лекарствен продукт, срокът по ал. 1 се удължава с 14 дни. (4) Когато в срока по ал. 3 ИАЛ не получи исканата документация, процедурата по издаване на разрешение за паралелен внос на територията на Република (5) Издадените разрешения за извършване на паралелен внос по ал. 1 се публикуват на страницата на ИАЛ в интернет. (6) Разрешението за извършване на паралелен внос по ал. 1 е със срок до датата на отмяната на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка по ал. 1. ал. 1. (7) Разрешението за извършване на паралелен внос се прекратява автоматично, считано от датата на отмяната на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка по ал. 1. (8) При прекратяване на разрешението за извършване на паралелен внос по ал. 7 лекарственият продукт може да бъде продаван до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от шест месеца, считано от датата на прекратяването. (9) В случаите по ал. 1 Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се произнася в срок до 14 дни за утвърждаване/регистриране на цена на лекарствени продукти, за които е получено разрешение за паралелен внос,

По време на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и до три месеца след отмяната им със заповед на министъра на здравеопазването може временно да се забрани износ на лекарствени продукти от територията на за които е установен недостиг на територията на страната за задоволяване на здравните потребности на населението.“ 3. Създава се чл. 284и: „Чл. 284и. Който извърши износ на лекарствени продукти, включени в заповедта по чл. 217д, се наказва с глоба в размер от 50 000 до 100 000 лв.,

Предложение на народните представители Александър Ненков и Искрен Веселинов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7.

епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето или на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето срокът по чл. 54, ал. 1 за съставяне на акт за смърт се удължава с 14 дни.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.“ Предложение на народния представител Явор Нотев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Явор Нотев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. В Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,

предложението на Комисията за създаване на нов § 7; предложението за създаване на нов § 8 – и двата параграфа са с текст по Доклада на Комисията; както и текста на вносителя за § 10, който става § 9. Моля, режим на гласуване.

Продължаваме със следващата точка дневния ред – Проект на решение за одобряване на участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства – изброени са, предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от производител. Вносител – Министерският съвет. Процедура – господин Иванов.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, от името на парламентарната група на „БСП за България“ искам прекъсване на заседанието за 30 минути.